Nastavljamo sa objedinjenom raspravom po 4 točke dnevnog reda. Ja ću ih čitati redom, ali molim za razumijevanje ukoliko krivo iščitam neki otok, nije englesko govorno područje. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 643; 643; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Karipski dio Nizozemske (Otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba) i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 646; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 641; - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curacao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje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 Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a Krešimir Bubalo, izvolite.

Evo četiri točke su objedinjene, više njih ali sadržaj je otprilike sličan. Ovo je potvrđivanje međunarodnog ugovora, ja bih rekao s više ovih otoka, otočića ali otprilike važna je informacija da gledajući europsku direktivu iz 2003. znači onu članice EU itekako vode brigu o onome koliko imaju štediša, kolike su kamate, gdje to štediše štede ali i ono najvažnije da prihod koji ostvare od štednje a to se zove kamata da im oporezuju. Mi imamo u Hrvatskoj u prošlim godinama rast nerezidenata koji štede u RH i sigurno i sigurno da je to brojka koja je vrlo važna jer često kad se izbaci ona brojka štednje u RH često pomišljaju naši sugrađani da to sve Hrvati štede. Ma ne, imate jedan dobar dio nerezidenata koji štede u Hrvatskoj jer su prihodi od kamate prilično bili visoki u prošlim godinama i to ih je motiviralo da upravo štednju usmjere u RH. drugo je pitanje i ono što se često čuje unutar Kukuriku koalicije da li se imovina treba oporezivati ili ne, da li treba oporezivati nekretnine ili prihod od štednje no sve te europske zemlje, među njima evo i Kraljevina Nizozemska ali i druge ne samo da gledaju da li su svi obuhvaćeni upravo tim porezima i gledaju da im netko ne pobjegne a upravo Hrvatska je ušla 1.7.2013. u EU i imamo obvezu dostavljati Ta izvješća će biti vjerojatno godišnja i očekujem da i taj dio mi servisiramo no ono što je bitno da u Hrvatskoj nema oporezivanja upravo prihoda od štednje. Prihod od štednje i gledajući stavljanja imovine u funkciju ona sigurno doprinosi gospodarskom rastu. Pa jasno da i ove borbe između SDP-a i HNS-a, da li nam treba rast ili ne treba, da li nam treba oporezivati štednju ili ne, da li treba oporezivati imovinu ili ne. Često se vide upravo suprotstavljena mišljenja. No ono što Hrvatskoj treba, treba razvoj ali isto tako znamo da službenom bankarskom tajnom smo itekako ograničeni da se ta izvješća dostave i u tajnost izvješća nerezidenata iz RH. Vjerujem Vjerujem da ćemo korektno dostavljati izvješća o tim štedišama u RH. No ono što bi bilo puno važnije da mi kao odgovorna država ne samo da znamo koliko štediša imamo vani, nego da znamo kolike su to milijarde iznošene upravo na te pojedine otočiće pa bilo da su to Karibi, bilo da su neki drugi otočići gdje su naše hrvatine iznosile ja bih rekao milijune i milijarde. Upravo to je tema gdje ulaskom u EU možemo poentirati kako bi znali tko to ima štednju vani i koji su to Hrvatine iznijele štednju u prošlih 20 godina van a znamo da to nije bilo racionalno jer su imale mali prihod, upravo malu kamatu na prihod od štednje. Što ih je to motiviralo da iznose štednju van. No nama je poznato da nema dvostrukog oporezivanja i logično bi onda bilo da Hrvatska uvede neki najminimalniji porez na prihod od štednje, naj, naj da radimo pilot projekat a kroz taj pilot projekat sa svim zemljama u bilaterali bi onda dobili informaciju što to naše hrvatine imaju vani. Znamo da člankom 140. Ustava Sabor potvrđuje međunarodne ugovore. Ovo je jedan od ugovora koji je važan upravo za ove otočiće, za Nizozemsku ali mislim da je važan i za RH kako bi znali gdje je novac kojeg fali u RH. Prema tome, Klub HDSSB-a će glasovati za, podržat će ovaj prijedlog zakona o potvrđivanju ovih konvencija između Kraljevine Nizozemske i sad da ne nabrajam sve oko dohotka od štednje u obliku isplate kamata kamata upravo u interesu kako bi znali gdje je to novac koji je nekad bio u Hrvatskoj ali isto tako vidimo po ovome da sve europske zemlje vode brigu oko svojih građana, ja očekujem da počnemo voditi brigu i mi. Hvala i vama. Hoćemo s replikama nastaviti nakon stanke ili? Nećemo. Ništa, prelazimo na replike. Dražen Đurović. Vi ste kolega spominjali pitanje depozita i uvođenje eventualnog poreza na štednju odnosno na depozite, a s druge strane imamo problem neaktivnosti kapitala na hrvatskom tržištu pa zašto bi taj kapital bio aktivan i investirao kada trenutno može dobiti kamate na oročene depozite znatno više nego recimo što je stopa inflacije u Hrvatskoj, praktički Hrvatska ide prema deflaciji. Dakle, naravno da onome tko ima kapital u ovom trenutku je znatno jednostavnija, taj kapital ni na koji način nije oporezivan, puno mu je jednostavnije po stopi od nekoliko posto ubirati rentu nego izaći na jedno vrlo rizično tržište kao što je hrvatsko s tim kapitalom i pokušati nešto s njime zaraditi. I ova vaša ideja oko toga pilot projekta, uvođenje nekakve minimalne stope poreza na štednju je zapravo vrlo zanimljivo i možda bi bio bolji nego ono što se kod nas najčešće dešava ili ništa ili nešto strašno to strašno kada se dogodi onda kasnije u nekoj fazi utvrđujemo razmjere štete koju će to proizvesti, a nismo ih mogli prethodno zapravo na pravi način procijeniti. Bilo bi dobro zapravo da se mnoge mjere posebno porezne i one mjere koje se na financijskom tržištu donose, da se zapravo donose puno sporije, da se donose kroz takve ili slične neke neke modele i da se zapravo može opipati na nekom uzorku da li ta mjera zapravo nosi nešto dobro u konačnici Hrvatskoj ili donosi nešto loše. I treća stvar što ste spominjali iznešen kapital iz Hrvatske u svakom slučaju svi mi manje-više imamo ovakve ili onakve spoznaje da je velika količina kapitala iznesena iz Hrvatske i da je taj kapital odnesen zato što nije bio stečen na zakonit način. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Kolega Đuroviću, imamo neaktivnost kapitala, ali oni koji imaju kapital neće da se upuštaju u projekte jer upravo ne plaća se porez na prihode od toga kapitala, a i logično bi bilo da imamo pilot projekat kako bi znali za sve one naše iznijete novce iz Hrvatske jer upravo bilaterali sa europskim zemljama imali bi mogućnost vidjeti tko to štedi izvan Hrvatske, a Hrvat. No upravo taj kapital treba stavljati u funkciju i kada gledamo recimo, priča se dosta o … Hrvatskim cesta pa zašto ne bi hrvatski kapital, kapital hrvatskih fondova, a i hrvatskih dijela hrvatskih banaka koji je još malo ostao i ostalih upravo usmjeren bio u … Hrvatskih cesta, a ne da prodajemo ono još malo što što je ostalo. Zato sam govorio o toj minimalnoj stopi, upravo o pilot projektu kako bi saznali što to Hrvati izvan Hrvatske imaju, ali isto tako kako bi bilo evidentno sav onaj kapital koji je nestao iz RH, a išao je se oplođivati, ali gotovo da nema kamate i one minimalne u europskim zemljama, prema tome znamo što je bio razlog, zašto je taj kapital izvezen iz Hrvatske. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. Kolega Bubalo, kazali ste da bi voljeli vidjeti kada je i kako netko iznio novac iz Hrvatske. A sigurno nije mogao biti iznešen zakonito, … tko je god to učinio prije unatrag više od 3, 4 godine, učinio je to protuzakonito. A kako je došao do takvog novca? Najvjerojatnije protuzakonito jer je neisplativije u inozemstvu držati novac nego u Hrvatskoj, ali daleko od očiju bi bilo pametnije to držati što nije stečeno na transparentan način. Hrvatska ima sve instrumente saznati svu štednju i imovinu svih hrvatskih građana u inozemstvu ma gdje se taj novac nalazio, to se može samo procjenjivati, ali ja odgovorno tvrdim da je to više od 15 milijardi eura. Jedna … dolazi od zastupnika europskih parlamenata premijeru Milanoviću da se očituje u takvim tvrdnjama, nije se nikada Hrvatska Vlada očitovala. Što se tiče poreza na mirovinu, u trenutku kada ljudi ostaju bez posla i ostalo je samo ono malo nekretnine što ne može niti iznajmiti niti prodati, evo tu baš kroz prozor se vidi iz Sabora već 3 godine natpis "prodaje se", nitko nije ni pogledao, a kamoli upitao pošto je. Ali porez se plaća iz dohotka ne iz nekretnine. Ako nemate dohotka iz čega ćete platiti porez, prodati nekretninu da biste platili porez na tu nekretninu, a to nije razumno. A na štednju svakako se može uvesti, ali oprezan treba biti jer nije dopustivo da je kamata veća od stope inflacije i nije normalno da netko štedi 10 milijuna eura u banci. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Odgovor kolega Bubalo, izvolite. Hvala lijepo. Kolega Mariću, evo dosta ste tema dotakli koje su važne upravo za RH, ali isto tako i ono što se događalo u prošlosti radi jedne bolje budućnosti RH jer Hrvatska se zaduživala u prošlim godinama, a imamo pojedinaca koji su iz Hrvatske iznosili milijune, vi ste spomenuli 15 milijardi eura, ne mogu pretpostaviti da li je to tako ili ne, ali sigurno da je i HNB imala kontrolne mehanizme i o Zakonu o sprječavanju pranja novca, ali i druge mehanizme. Ne čudi me kad je u jednom od postupaka koji je ovih dana bio aktualan, gdje ono, u Češkoj, Slovačkoj, nama su poslali Zakon o pranju novca i ukazali na nešto što su pojedinci radili. E to je sramota i tu se vidi jedan nerad sustava, a kada bi mi sa pilot projektom oporezivali, normalno da se ne treba oporezivati to snažno onda bi kroz pilot projekat bilateralu znali gdje je to štednja isparila, nije ona isparila upravo zbog tih malih prinosa nego što je u pitanju prljav novac, a sami ste rekli da je tržište nekretnina je ubijeno u Republici Hrvatskoj, pa još kad bi se ovaj porez na nekretnine kako se procjenjuje stavio još više bi ubilo tržište nekretnina. Ali gledajući porez na štednju, znači na novac koji postoji u bankama, posebno vi ste spomenuli ove velike iznose, pa i on se može limitirati ako je osigurana štednja do 100 000 eura, a i to se može limitirati. Ali pojedinci koji drže milijune u bankama a ne stavljaju ih u funkciju onda sigurno da ih itekako treba oporezivati jer zbog toga i nema gospodarske aktivnosti, jer poznato je na zapadu ili recimo u jednoj Americi ako je prihod kamate 1%, 0,49 plaćate porez. Prema tome, i normalno je da Amerika budi jednu poduzetničku aktivnost i da kapital stavlja u funkciju. Mi trebamo gledati takve obrasce. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba HDZ-a Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče sa suradnicima, kolegice i kolege nije Hrvatska tako neuređena zemlja kao što se ovdje govori. Ovo je samo jedna od završnih faza da se sredstva koja se nalaze na egzotičnim otocima naprosto dobije evidencija i da bude tako i nije dobro govoriti o neuređenosti jer Hrvatska ima svoj ured za sprječavanje pranja novca koji je članica mani vala a to je međunarodna asocijacija takvih institucija i sve te transakcije se bilježe. Prema tome, država, Hrvatska država u financijskom dijelu itekako uređena država, itekako uređena država. Da nismo takvi ne bi među prvim poglavljima koje smo završili u pregovorima za Europsku uniju ne bi bila zakonodavni dio Ministarstva financija. I nije dobro, bez obzira ko to govori govoriti na ovakav način o svojoj državi. Svi oni koji su iznijeli novce oni su u evidencijama nekoga. Međutim ovaj zakon ima sasvim drugačiji smisao i sasvim drugačije nakane. Jedan od toga je da države međusobno razmjenjuju informacije o tome koliko koji građani imaju sredstava iz jednostavnog razloga što na ovim egzotičnim otocima često se nalaze sredstva koji su predmet nekakvih nelegalnih i nečasnih radni, a vi znate da je Republika Hrvatska prije desetak godina potpisala međunarodni sporazum oko sprječavanja međunarodnog terorizma itd. i šverca. A to je jedna od vrlo bitnih stvari jer danas međunarodni terorizam nema granica, ako mu ne spriječite dotok kapitala onda smo mu praktički omogućili da radi što god hoće. I dubina i snaga ovoga zakona počiva upravo u tome i nije iz Hrvatske izneseno 15 milijardi eura, to naprosto nije istina. Jer ako je to istina onda sve poslovne banke i svi ostali nisu radili svoj posao. Hrvatska danas ima itekakvu razmjenu podataka sa svim članicama Europske unije, potpisat će se i ovi ugovori ovako. Da je bilo seobe kapitala iz Republike Hrvatske, ovo što je kolega Bubalo govorio to je istina i to je trajalo Međutim, kako se sustav izgrađivao tako se ta seoba kapitala itekako selila. Danas bilo kakva transakcija iz Republike Hrvatske prema bilo kojoj instituciji van se itekako provjerava, itekako kontrolira. Sustav je naprosto napredan i sustav funkcionira. Nekadašnji devizni inspektorat, danas financijski inspektorat itekako nadzire određene transakcije. O tome da na ovim egzotičnim otocima je završilo novaca iz Republike Hrvatske, da li su neke isplate bile evidentirane i da li je postupano po njima, to isto tako postoje evidencije i zapisi, se isto tako vjerojatno ima i transakcija koje su završile na nekakav čudan način i koje nisu evidentirane, ali zato potpisom ovakvim ugovorom to je obostrana razmjena podataka. Ko kaže da ovim stotini i još nešto milijardi, u štednji o Hrvatskoj, koliko ima stranih građana koji štede u Republici Hrvatskoj iz razloga što kamatna stopa na oročena sredstva preko je preko četiri posto, to praktički ne može niko dobiti u svojoj zemlji, a s druge strane to ukazuje i na stabilnost financijskog i bankarskog sustava RH. Jer ne bi nitko zbog visoke kamate došao oročiti i štediti sredstva u RH da nema određenu sigurnost. Zato je potrebna ta razmjena podataka jer danas sutra kad dođu podaci ovi sa ova 4 egzotična otoka u Ministarstvo financija ili u neku drugu instituciju temeljem OIB-a i krvne slike toga koji ima određene novce i s toga osnova je dobio određene kamate negdje drugdje se može vidjeti da li je on to stekao legalno ili ilegalno. Dakle, smisao tih sporazuma upravo leži u tome. Međutim, ono što sam rekao i u prethodnoj točki dakle financije dakle financije su jedan vrlo, vrlo živ i aktivan organizam i tu konstantno treba mijenjati zakone i treba pokušavati sprečavati određene nepravilnosti. Ali kažem ne mogu se nikako složiti i naprosto za to nema nitijednog argumenta da je RH u ovom trenutku jedna financijski neuređena zemlja. To naprosto nije istina. Jer da je to tako onda mi ne bi završili pregovore sa EU iz iz jednostavnog razloga EU nam je rekla gospodo iz Hrvatske nemate zakonodavstvo, nemate institucije koje mogu pratiti određene novčane tokove i vi se određena opasnost za financijsku stabilnost europske zajednice. Zašto? Pa mi ćemo sutra biti Schengen, mi ćemo sutra biti ulaz u EU. Mi imamo tisuću i još nešto kilometara granice prema BiH i kad bi Hrvatska bila takva neuređena kao što je Hrvatska je potencijalna opasnost za financiranje terorizma ako mi to nećemo kontrolirati. I zato kažem kad govorimo o ovome onda moramo biti izuzetno oprezni jer lijepo je reći ovako, međutim za neke stvari treba imati argumente. Naprosto ih treba imati. Da su se događale neke stvari u prošlosti jesu, ali pogledajmo koje institucije i koje zakonodavstvo je Republika Hrvatska izgradila u proteklih 10 godina. Ali ponavljam, ovi Sporazumi sa ova četiri egzotična otoka idu u nekakvom drugom smislu a ne financijskom. Dakle, prvenstveno da se vide tokovi novca. Jer kažem preko tih egzotičnih otoka obično je išao taj tzv. novac koji je bio u sivoj zoni i koji se nije kontrolirao. Prema tome, klub Hrvatske demokratske zajednice će podržati ova sva četiri prijedloga zakona iz jednostavnog razloga što to samo pokazuje još jednu snagu Republike Hrvatske kao partnera preko kojeg će se kontrolirati tijek, međunarodni tijek i međunarodni tok kolanja novca. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada ćemo napraviti stanku, sa replikama ćemo naknadno. Žao mi je kolege kasnim 15 minuta na Odbor. Nastavljamo u 15 sati. Hvala i vama.